zasjedanjem. Prelazimo na dnevni red i to je prva točka dnevnog reda: 1. Prijedlog zakona o Izmjeni zakona o elektroničkoj trgovini, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 275; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje Zakona.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tamara Obradović-Mazal, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. godine usvojili smo izmjene i dopune Zakona o elektroničkoj trgovini. Između ostaloga i u dijelu koji se odnosi na članak 4., odnosno na iznimke od članka 3. Što govori članak 3.? Članak 3. govori o davatelju usluga informacijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji je dužan postupati i pružati usluge u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Republike Hrvatske. Članak 4. regulira iznimke od članka 3. u slučaju kada se pružatelj usluga, dakle, davatelj usluga informacijskog društva javlja bez sjedišta u Republici Hrvatskoj odnosno kada on svoje sjedište ima u nekoj od država članica Europske unije. Prošle godine, predlažući ovaj zakon prošli smo jednu konzultativnu, jedan konzultativan krug razgovora, tehničkih konzultacija sa europskom komisijom kao i njihovo zeleno svjetlo na tadašnji izričaj članka 4. koji se odnosi na dodatak relevantne direktive u dijelu koje se odnosi na izuzeće od članka 3. Znači na izuzeće onih djelatnosti iz područja primjerice autorskog prava, drugih srodnih prava iz područja nekretnina, financijskih usluga i dijela koji se odnosi i na ugovorne obveze koje sklapaju potrošači. Međutim, gledajući i izvješća o vođenim pregovorima za poglavlje 10. iz listopada prošle godine, dakle, nakon što je zakon usvojen a koji je obuhvatio u ponovnoj reviziji Zakon o tržištu kapitala, vis a vis Direktive 611 iz '85. godine i Zakona o osiguranju iz Direktive br. 49 iz '92. godine i 357 iz godine 1988. godine. Europska komisija zaključila je da bi vis a vis financijskih usluga i usluga osiguranja, kao i životnog osiguranja izričaj i precizno navođenje direktive, odnosno relevantnih glava trebalo navesti i u izuzećima koje obuhvaća članak 4.. I uz objašnjenje da definicija koju smo napravili čitano zajedno sa ova dva naša zakona je preširoko postavljena. Dakle vis a vis Zakona o tržištu kapitala i Zakona o osiguranju Europska komisija željela je vidjeti točno navedene direktive i njihove glave na koje se te iznimke A radi se konkretno o ugovorima o osiguranju koji osiguravaju pokriće u dvjema ili više država članica u kojima je najmanje jedno osiguranje obvezno. S obzirom na osnivanja i slobode obavljanja poslova osiguranja. U tom dijelu komisija je željela a u provedbi i Zakona o osiguranju i Zakona o tržištu kapitala da se zapravo cijela alineja koju opisno imamo u važećem zakonu proširi na brojeve, brojeve, odnosno nazive direktiva i njihovih glava kako bi objedinjeno čitano u pružanju usluga ova tri zakona imale konkretno pozivanje na direktive kada se radi o pružanju usluga od strane davatelja usluga bez sjedišta u Republici Hrvatskoj. u odnosu na važeći zakon, izmjene i dopune koje smo usvojili prošle godine, upravo tu alineju koja se tiče sadržajno dijela osiguranja i tržišta kapitala proširujemo na način da unosimo brojeve i imena konkretnih direktiva koje uređuju područje tržište kapitala i osiguranja. Ostalih promjena osim dijela koje se odnosi na dodatak industrijskog vlasništva i u provedbi u postupovnom dijelu promjena u odnosu na važeći zakon nema. Dakle, to je ukratko sve obzirom da se radi o izmjeni samo jednog članka. Temeljem, kao što sam rekla ponovno obavljene revizije ovoga zakona objedinjeno sa revizijom Zakona o tržištu kapitala i Zakona o osiguranju iz listopada a kao preduvjet za zatvaranje poglavlja 10. Informacijsko društvo i mediji. Dakle, kruga konzultacija koje su odrađene 3, 3, 4 mjeseca nakon što smo usvojili prvobitne Izmjene i dopune zakona o elektroničkoj trgovini. Zahvaljujem na vašoj pažnji. Ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. U ime Kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo, cijenjena tajnice. Naime, Hrvatska je donošenjem Zakona o elektroničkom potpisu iz 2002. godine započela sa procesom stvaranja pravnog okruženja, neophodnog za uspješno stvaranje, funkcioniranje i razvoj informacijskog društva. Zakon o elektroničkoj trgovini koji se primjenjuje od 8. studenog 2003. uređeno je i pružanje usluga informacijskog društva. Donošenje toga zakona bilo je iznimno važno jer smo na taj način omogućili razvoj elektroničke trgovine poslovnog sektora, odnosno razvitak elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj. S obzirom da je područje elektroničke trgovine, dakle, kupnje i prodaje putem interneta, vjerojatno oblik marketinga i trgovine koji pokazuje najveću ekspanziju i pruža …/Govornik se ne razumije./… vjerujemo da će i na razini Europske unije u narednom razdoblju biti čestih i kontinuiranih promjena propisa. Dakle sigurno je da će ih biti češće nego u drugim područjima. Cilj toga treba biti prije svega zaštita prava sudionika u procesu trgovine putem interneta. Također sigurno je da se može očekivati i dodatna liberalizacija. Digitalna tehnologija može se smatrati i temeljem globalne ekonomije, pa isto tako i globalne prodaje. Informacije kodirane u bitovima daju neslućene mogućnosti. Iz radne ili dnevne sobe možemo u sekundi postati dio virtualnog, digitalnog svijeta, kupovati na svim kontinentima, pregledavati robu gotovo istovremeno kod desetine proizvođača u različitim gradovima svijeta, obavljati različite transakcije. No, upravo zbog tolikih mogućnosti elektronička trgovina donosi i različite izazove i različite opasnosti, zato je sustav dužan zaštititi prava sudionika u procesu trgovine, isto tako i respektirati nacionalno zakonodavstvo. I zato i ovi propisi odnosno odnosno ova izmjena koju danas imamo predloženu znači predviđaju i određena ograničenja i izuzeća kada je u pitanju međunarodna trgovina Internetom. Treba napomenuti da donošenje ovog zakona posebice izmjena članka 4. Zakona o elektroničkoj trgovini je također i naša obveza odnosno mjerilo koje smo preuzeli prilikom zatvaranja poglavlja 10.-Informacijsko društvo i mediji. Naime, Europska komisija inzistirala je znači da se implementiraju i određene odredbe Zakona o osiguranju i Zakona o tržištu kapitala. Naime, Europska komisija također smatra da u našem zakonu postojećem o elektroničkoj trgovini da je definiran preveliki broj iznimaka u primjeni općih pravila u odnosu na rješenja koja su definirana matičnom direktivom i njezinim dodatkom. Smatraju da takvi propisi utječu na slobodu obavljanja usluga informacijskog društva na jedinstvenom tržištu Europske unije odnosno da se ograničava mogućnost pružanja tih usluga na tržištu Republike Hrvatske u onom slučaju kada su davatelji tih usluga odnosno pružatelji tih usluga one tvrtke koje imaju sjedište u drugim zemljama. Prema tome, izmjena ovog zakona je važna jer se usklađujemo s direktivom Europske unije i preporukama Europske komisije. Ovom izmjenom idemo u daljnju liberalizaciju elektroničke trgovine. definira se da kod obavljanja određenih usluga kada su u pitanju davatelji usluga koji su registrirani na području Europske unije, a posluju odnosno pružaju usluge u Republici Hrvatskoj, znači da su oni dužni poštivati dužni poštivati i nacionalne propise, znači sve ono što je definirano kao iznimka u izmjenama zakona. Sukladno navedenom, Klub hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić,

kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama je još jedan europski zakon, dakle prijedlog izmjena Zakona o elektroničkoj trgovini. Meritum izmjena koje mi danas razmatramo jest obveza davatelja usluga informacijskog društva na obvezu postupanja i pružanja usluga u skladu s važećim zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske. Ukratko, ta obveza na obvezu kako je pomalo nerazumljivo obrazloženo u zakonu koji je pred nama, kao slikom na sliku ili nekadašnji, odnosi se samo na davatelje usluga informacijskog društva koji su osnovani i imaju središte u Republici Hrvatskoj. Izuzetna popularnost i nezaustavljivi rast već su odavno od Interneta učinili nezaobilazni medij suvremenog života. Dobre i perspektivne ideje Internetom se šire i oplođuju nevjerojatnom brzinom. Posljedično korištenje informacijske tehnologije i s njom povezanih aktivnosti, gospodarskih aktivnosti svakodnevno se širom svijeta koriste i u upravnom i u gospodarskom poslovanju. Činjenica jest da je upravo velika međunarodna informatička i informacijska povezanost zemalja na burzama, trgovini i industriji dovela ili barem i ubrzala prelijevanje financijskih i svih drugih kriza iz Sjedinjenih Američkih Država u druge krajeve svijeta, uključujući i Hrvatsku. Dok najpogođenije grane gospodarstva, spomenimo samo financijsku i građevinsku industriju, trpe ogromne gubitke te otpuštaju desetke tisuća radnika, informacijsko-komunikacijske tehnologije i industrija bazirana na tim tehnologijama, globalna kriza je samo okrznula pa čak i u Hrvatskoj. Evo ovih je dana čak i "Hrvatski telekom" isplatio predujam dividende te zajedno sa ostalim telekomima veselo zbrajaju milijarde utrošenih minuta na razgovore sa milijardama SMS poslanih poruka i posljedično zbrajaju milijarde kuna prihoda. Tako da je i antirecesijska mjera koju Vlada predlaže u Republici Hrvatskoj primjerice i dodatni poreza na SMS poruke. To će nas valjda zajedno sa maturalcima u zemlji izvući iz krize. Visoko specijalizirane ICT kadrove teško je ili gotovo nemoguće pronaći. U globalno elektroničkom gospodarstvu i ICT industriji najavljuju se i brojna spajanja, preslagivanja jer takva industrija se vidi danas kao oaza spasa za one koji imaju višak gotovine. Pa čak i u JP JP Morganu spominju da samo na razini Sjedinjenih Američkih Država postoji respektabilna svota od nekih 80-tak milijardi sve stabilnijeg dolara, namijenjeno baš tim procesima. Prisjetimo se kako su i nevjernici bili sumnjičavi sve do trenutka kad je i Google odriješio kesu i platio nevjerojatnih milijardu i 650 milijuna dolara za Youtube. Kad se pokreće takav internetsko komunikacijsko tehnologijski projekt niz je elemenata o kojima treba voditi računa, od realizacije do ideje odnosno ideje preko realizacije, dizajniranja projekta, programeri, hostingsi, sigurnost itd. Međutim, jedan od najvažnijih detalja je i dobra pravna regulacija projekta pa nije čudo da u elektroničkom gospodarstvu Europska unija svim silama nastoji uhvatiti korak sa Sjedinjenim Američkim Državama, pa i svoje pravno okruženje urediti sukladno sa svojim interesima da promiče elektroničko trgovanje i da ga uredi makar se radilo o izuzetno kompleksnom području. Europska povjerenica Viviane Reding je europskim ministrima prije koji dan objasnila da je sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije pokretač ekonomije i pozvala je na veća ulaganja u tu granu industrije. Ukratko. I europski je stav da je za gospodarstvo zasnovano na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji i za ICT kompanije kriza u stvari prilika. Stoga, vezano i uz proces pridruživanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije ne treba čuditi da je dovršetak usklađivanja sa pravnom stečevinom EU-a u području elektroničke trgovine bio određen kao jedno od mjerila ili glavno mjerilo za zatvaranje poglavlja pregovora 10. – Informacijsko društvo i mediji. Predmetno poglavlje samo je privremeno zatvoreno za pregovore na međuvladinoj konferenciji o pristupanju Republike Hrvatske koja je održana u prosincu 2008. godine. Naime, uz Zakon o elektroničkom potpisu, Zakon o elektroničkoj trgovini, te dosljedna primjena normi kao što su ISO 27001 koja se odnosi na zahtjeve koji se postavljaju na upravljanje sustavima sigurnosti u informacijskim tehnologijama su uvjeti bez koje ovaj sektor ne može Sve ovo gore navedeno zahtijeva i dobru i funkcionalnu infrastrukturu kvalitete posebice u području akreditacije i normizacije što je srećom i slučaj budući da infrastrukture kvalitete je jedna od rijetkih svijetlih točaka u našem približavanju Europskoj uniji, te u svim izvješćima o napretku Republike Hrvatske. Ti sektori tradicionalno dobivaju najbolje ocjene. Međutim, sam Zakon o elektroničkoj trgovini je evo nakon samo nekoliko mjeseci ponovo na dnevnom redu Sabora, a podsjetimo se da je u uvodnom obrazloženju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini s konačnim prijedlogom zakona koji je nosio oznaku P.Z. iz lipnja ove godine. Predstavnica predlagatelja je naglasila da je nužno dovršiti njegovo usklađivanje sa direktivom 2000/31EC što je zapravo bio i razlog donošenja tog zakona u ljeto prošle godine. I to usklađivanje je i učinjeno. I citiram obrazloženje onog zakona. Uočljivo je da se u ovako utvrđenom tekstu zakona, u obrazloženju ovog zakona koji je pred nama kaže: “Uočljivo je da se u ovako utvrđenom tekstu zakona ne vrši izravno pozivanje na direktive na koje upućuje rješenje sadržano u dodatku direktive 2031EZ što nam je Komisija zamjerila.“ Dakle, tu netko nije odradio svoj posao. Ili nam je Komisija žestoko zavrnula ruku i postavila određene uvjete ili je onaj certifikat o usklađenosti zakona kojeg smo donijeli u lipnju prošle godine bio blago rečeno malo pjesnički sročen. Isto tako, nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u elektroničkoj trgovini u naknadno dostavljenom mišljenju nadležnih službi Europske komisije na rješenja takvog zakona ocjenjeno je kako su preširoka za primjenu iznimaka u skladu sa odredbama direktive. Dakle, opet postavimo pitanje na temelju kojih kriterija je donesena ta izjava o usklađenosti? Bit će vjerojatnije da je Europska komisija zapravo svojom silom nametnula ili željela nametnuti neka rješenja, te je predložila da se puna usklađenost zakona sa predmetnom direktivom izvrši izravnim preuzimanjem teksta dodatka direktive. Postavlja se i retoričko pitanje jesmo li ispravno postupili i u ovom konceptu izrade konačnog teksta ovog zakona o izmjenama i dopunama zakona, a s ciljem implementacije navedenog dodatka direktive nakon što smo na taj prijekor Komisije odustali od određivanja termina opisnim putem, nego se sada u zakonu izravno na točno određene propise Europske unije i citiraju doslovce njihove direktive i određeni propisi što priznaje se u obrazloženju ovog zakona nije u duhu hrvatskog pravnog sustava. Međutim, ovaj zakon nije presedan jer je isti modus primijenjen u još nekim zakonima, nekim zakonima, pa se postavlja pitanje u kojem ćemo trenutku i za koliko vremena opet raspravljati ovaj isti zakon. Mogli bismo ga de facto uvrstiti u stalnu u stalnu točku dnevnog reda na svakoj sjednici tako da ga konstantno popravljamo budući da je u proceduri prema meni dostupnim informacijama izmjena jedne od direktive koja je izrijekom spomenuta u samom tekstu ovog zakona. Pa u trenutku kad se ta direktiva promijeni, onda mi moramo mijenjati i cjelokupni zakon. Štovana gospođo državna tajnice dok ste vi radili u Ministarstvu europskih integracija takve se stvari nisu događale, jer ste bili u stanju ispregovarati valjani pristup a da se jedno razumno rješenje u zakonsku regulativu Republike Hrvatske implementira a ne ovako brutalnim diktatima nas sile na i ono što treba činiti i na ono što ne treba činiti. Dakle, koja je garancija da nam nakon ovog hitnog postupka neće trebati super ultra mega hitni postupak kada se sutra opet nešto u europskoj legislativi promijeni, što će se zasigurno desiti budući da kao što rekosmo je ICT tehnologija i elektroničko poslovanje zapravo najvitalniji sektor neokrznut krizom pa je stoga i posljedični interes Europske unije da i nama nametne nametne takva rješenja kako bi mogli s nama normalno poslovati. SDP će podržati ovaj zakon uz nadu da će on makar i skromno pridonijeti rastu ukupnog hrvatskog gospodarstva i izlasku iz recesijske krize, budući da je ICT sektor u suvremenom poslovanja inkorporiran u cjelokupnu infrastrukturu svih kompanija, bilo proizvodnih ili neproizvodnih. Pa mali pomak u gospodarskom oporavku će posljedično značiti veliki oporavak ukupnog ICT sektora. Također nadamo se da će tu činjenicu Vlada akceptirati i u skorašnjem rebalansu proračuna te više pažnje obratiti na taj najvitalniji dio društva znanja. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, ispravio bih kolegin netočan navod i tvrdnju da je obrazloženje ovog zakona nerazumljivo pa onda to kreće ono slika na sliku da nam je netko zavrtao ruke, da su to brutalni diktati itd. Dakle, ništa od toga nije točno, vrlo precizno i jasno je u obrazloženju zakona rečeno, a kazala je državna tajnica. Dakle, do završetka pregovora s Europskom komisijom, Europska komisija je prihvatila način na koji smo implementirali direktivu 2000/31 da bi prije zatvaranja poglavlja 10, dakle Informacijsko društvo i mediji, konstatirala da bi bilo nužno obuhvatiti još dva zakona zakona kao što je Zakon o osiguranju i tržištu kapitala. Dakle, u pregovorima ništa neuobičajeno, ništa ekstra, nema nikakvih brutalnih pritisaka, nego jednostavno do zatvaranja poglavlja Europska komisija ima pravo na to da da još dodatnu primjedbu i da se to na taj način ispravi, odnosno uskladi. Zahvaljujem. I u ime Kluba zastupnika HNS-a, uvaženi zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Područje elektroničke trgovine u pravnom sustavu Europske unije uređeno je direktivama Europskog parlamenta i vijeća iz 2000. godine. Zakonom o elektroničkom potpisu iz 2002. i Zakonom o elektroničkoj trgovini iz 2003. godine Republika Hrvatska je otvorila proces stvaranja pravnog okvira potrebnog za funkcioniranje i razvoj informacijskog društva. Prema Zakonu o elektroničkoj trgovini, davatelj usluga informacijskog društva za sjedištem u Republici Hrvatskoj dužan je postupati i pružati usluge u skladu sa zakonima i propisima, naravno Republike Hrvatske. Ova zakonska obaveza ne odnosi se na davatelje usluga čije je sjedište u zemlji članici Europske unije i koji nudi usluge informacijskog društva, čak i u slučajevima kad je usluga ciljano usmjerena prema građanima Republike Hrvatske. No u nekim situacijama na nekim područjima rada i djelovanja se i na inozemne davatelje usluga informacijskog društva uvijek primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo. Prema zakonu iz 2003. godine, to je bilo sljedećih 8 područja. Autorsko pravo i pravo intelektualnog vlasništva, emisija elektroničkog novca, valjanost u vezi s oblikom ugovora kojima se stvaraju ili prenose prava vezana uz nekretnine, aktivnosti osiguravajućih društava, ugovorne obveze iz i u vezi s potrošačkim ugovorima, sloboda ugovornih strana na izbor prava primjenjiva na njihov ugovor, dopustivost netraženih komercijalnih priopćenja elektroničkom poštom i promet lijekova, medicinskih proizvoda i homeopatskih proizvoda. U lipnju prošle godine predlagač mijenja Zakon o elektroničkoj trgovini kojim se modificiraju dva od osam ovih područja. Valjanost u vezi s oblikom ugovora kojima se stvaraju i prenose prava vezana uz nekretnine i drugo, aktivnosti osiguravajućih društava. I dodaje se novo područje, oglašavanje investicijskih fondova. Sada nam slijedi još jedna promjena zakona, iako je zadnja izvršena nedavno. Promjena se odnosi upravo na ova izuzeća u kojima se i na davatelje usluga informacijskog društva sa sjedištem u Europskoj uniji primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo. Naravno da HNS nema ništa protiv svih zakonodavnih promjena koje proizlaze iz procesa usklađivanja zakonodavnog okvira, ali ono što nam smeta je pristup u formulaciji zakonskih promjena. Naime, ovim najnovijim izmjenama ponavlja se šest od onih devet usvojenih iznimaka u otprilike istoj formulaciji, jedan nestaje, promet lijekova medicinskih proizvoda i homeopatskih proizvoda, a dva područja, dva izuzetka i to područje uređeno posebnim propisima u tržištu kapitala i područje uređeno posebnim propisom o osiguranju dobivaju nevjerojatnu formulaciju. Umjesto detaljnog objašnjenja o čemu se radi, izmjene navode da se moraju primjenjivati slovom i brojkom odredbe iz sedam europskih direktiva. Postavljamo pitanje zašto ovdje ne piše koja su to izuzeća, umjesto da se navodi sedam direktiva, odnosno dijelovi njihovih odredbi koje se trebaju primjenjivati. Ovo su hrvatski zakoni za hrvatske građane, ali i za građane drugih zemalja kada se kao davatelji usluga pojavljuju na našem tržištu. Oni moraju biti jasni, svima razumljivi i samodostatni u izvornom tumačenju i razumijevanju. Inače, bilo bi dovoljno pobrojati u svakom zakonu europske direktive koje se primjenjuju u ovlasti na koju se zakon odnosi i ništa ne razrađivati, pa neka onda svatko čita direktive, a ne hrvatske zakone. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo, nakon ovih uvodnih izlaganja klubova, samo nekoliko rečenica, neću dugo oko Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o elektroničnoj trgovini. Prije svega, naravno da podržavam svaku izmjenu koja je potrebna kako bi se uskladilo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije i naravno da možda i nije moguće sve predvidjeti da postupak pregovora govori i o nekim stvarima koje je potrebno naknadno unijeti u prijedlog zakona. S te strane podržati ću ove izmjene, ali htio sam jednu drugu stvar reći koja je možda malo na prvi pogled nema konkretno uporište u ovom zakonu, ali je vrlo interesantna. Kada govorimo o trgovini prošle godine smo raspravljali puno o Zakonu o trgovini, o radu nedjeljom, o neradu nedjeljom odnosno o tome kako zaštićujemo hrvatske radnike u trgovini tijekom nedjelje. dakle sada trgovački lanci osim naravno benzinske pumpe koje su se lagano pretvorile u trgovačke lance i određenih drugih trgovina ne rade nedjeljom. Ali u ovom segmentu su određeni trgovački lanci iskoristili mogućnost i oni rade i dalje nedjeljom. Znači, dosta već trgovačkih lanaca ima elektroničku trgovinu odnosno mogućnost narudžbe roba roba i svojih trgovina tijekom interneta koje se uredno dostavljaju nedjeljom. Pa ja bih sad samo tu, naizgled to nema veze jedno sa drugim ali ista djelatnost se obavlja. Radi se o trgovačkim lancima koji znači ne bi trebali raditi tijekom nedjelje ali znači njihovi ljudi u dostavi i oni koji izdaju račune rade a konkretno njihovi shoping centri ne rade. I to je jedna nedosljednost. Ja ne kažem naravno da bi trebalo zabraniti elektroničku trgovinu nedjeljom jer je to gotovo nemoguće odnosno nemoguće je ali želim ukazati na nelogičnost koja je proizašla iz Zakona o trgovini gdje se desilo da određeni trgovački lanci ne mogu na jedan način raditi nedjeljom ali konkretno putem elektroničke trgovine mogu raditi i dalje nesmetano. I mislim da o takvim stvarima treba voditi računa kad se predlažu zakoni jer jedna stvar ne može isključivati drugu. Evo, htio sam samo te dvije rečenice, tri reći da vidimo u biti kako su neki zakoni usko povezani a sa druge strane njihova primjena je totalno nelogična na primjerima jednih te istih trgovačkih kuća koje po jednom zakonu mogu obavljati svoju djelatnost trgovine a po drugom zakonu ne mogu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. elektroničke razmjene podataka, internetskog komuniciranja i vrlo brzog ukupnog razvoja elektroničke pismenosti i primjene suvremenih oblika kompjutorskog poslovanja u poslovnom sektoru ali u svakodnevnom osobnom životu neminovno je osigurati dobru pravnu regulativu na tom području. Jedno od tih područja je i područje elektroničke trgovine koje je u pravnom sustavu Europske unije uređeno Direktivom Europskog parlamenta sredinom 2000. godine. Ovom direktivom osigurana je pravna podrška, ponuđena pravna rješenja i određeni pravni okviri za donošenje propisa o elektroničkoj trgovini u državama članicama Naravno da se i u Hrvatskoj ubrzano širi tehnološki napredak, da i kod nas internetsko komuniciranje zahvaća sve pore društva a to neminovno nameće i stvaranje zakonskih okvira u kojima će se odvijati ova djelatnost. Tako je donesen Zakon o elektroničkom potpisu koji uređuje sustave elektroničkog poslovanja. Donesen je Zakon o elektroničkoj trgovini čime je postavljen pravni temelj i pravno okružje za neophodno i uspješno stvaranje, funkcioniranje i razvoj informacijskog društva. Donošenjem ovog Zakona o elektroničkoj trgovini omogućeno je legalno otvaranje jednog novog područja, djelovanja ekonomskih subjekata građana i državnih institucija a to je poslovanje davatelja usluga informacijskih društava, reguliranje procesa komercijalne komunikacije ali i odgovornost sudionika u elektroničkom poslovanju. U procesima usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije trebalo je i ovo područje uskladiti sa već navedenom direktivom. Zbog toga je 2008. godine donesen Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkoj trgovini čime je izvršena implementacija dodatka Direktive 2000/31 Europske zajednice. Europska komisija smatra da smo preširoko postavili iznimke u članku 4. stavka 2. te predlažu da se izvrši izravno preuzimanje teksta dodatka direktive. Pod širim definiranjem iznimaka Europska komisija smatra da se ograničava mogućnost pružanja usluga informacijskog društva na tržištu Republike Hrvatske za pružatelje tih usluga iz drugih zemalja članica Europske unije. Evo, i zbog toga se i predlažu izmjene ovog zakona. No, htjela bih reći da predmetni članak 4. izravnog zakona stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Evo, nastojala sam zaista kratko i pregledno prikazati slijed poslova i aktivnosti koje su do sada učinjene u pravnoj regulativi ovog područja, djelatnosti i njegove prilagođenosti europskoj pravnoj normativi i ne vidim nikakvog bitnog razloga da se ovaj prijedlog zakona ne prihvati. Zato i predlažem da se on prihvati u predloženom tekstu i to po hitnom postupku jer ne vidim potrebu da se provlači kroz redovnu proceduru jer je potrebno dovršiti usklađenje Poglavlja 10 – informacijsko društvo i mediji kako bi se i ono moglo zatvoriti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Informacijska i komunikacijska tehnologija osnovica su društva znanja koja ima značajan učinak na konkurentnost i gospodarski uspjeh, ali umrežena tehnologija i komunikacija sama po sebi nije dovoljna, njihov razvoj i primjena zahtijevaju nove načine rada ali i inovativnu i produktivnu primjenu znanja. A njihova primjena i korištenje podloga su za uspješno djelovanje znanosti i poduzetništva a samim time i gospodarstva u cjelini. Stoga je potrebno neprekidno stvarati uvjete za nesmetano širenje i primjenu te za istraživanje i razvoj ove tehnologije ali i na njoj zasnovanih i proizvoda i usluga. Republika Hrvatska je donošenjem Zakona o elektroničkom potpisu započela s procesom stvaranja pravnog okruženja potrebnog za uspješno stvaranje, funkcioniranje i razvoj informacijskog društva a nastavila donošenjem Zakona o elektroničkoj trgovini kojim se uređuje pružanje usluga informacijskog društva a u primjeni je od 2003. godine. Područje elektroničke trgovine u sustavu Europske unije uređeno je kao što smo već čuli direktivom parlamenta i vijeća iz 2000. godine čija svrha je osigurati pravnu podršku, ponuditi pravna rješenja i okvire u donošenju propisa o elektroničkoj trgovini u državama članicama unije. Implementacija dodatka direktive izvršena je 2008. godine prilikom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini. Podsjećam da se radi o članku 1. kojim se reguliraju iznimke za primjenu članka 3. Zakona o elektroničkoj trgovini. Definiranje tih iznimki po naknadno dostavljenom mišljenju službi Europske komisije na tekst zakona ocijenjena je kao preširoka za primjenu i predloženo da se puna usklađenost zakona s direktivom i njenim dodatkom izvrši izravnim preuzimanjem teksta dodatka direktive. Dakle, Europska komisija drži da rješenja sadržana u tekstu članka 4. stavka 2. podstavka 4. i 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini predstavljaju preširoko postavljene iznimke u primjeni općeg pravila u odnosu na rješenja sadržana u direktivi, te da direktno utječu na slobodu obavljanja usluga informacijskog društva na tržištu ali i da ista ograničava mogućnost pružanja tih usluga na tržištu Republike Hrvatske za pružatelje usluga iz drugih zemalja članica Europske unije, što naravno za Europsku uniju nije prihvatljivo. Upravo ovaj prijedlog ispravlja Stoga podržavam ovaj prijedlog, znači iz navedenog, a to je usklađenje sa EU propisima, a iz razloga što rješava i preuzete obveze Republike Hrvatske prilikom zatvaranja poglavlja 10. - Informatizacija, društvo i medije, ali i iz još jednog razloga, a to je da ovaj prijedlog doprinosi ostvarenju cilja Vlade Republike Hrvatske u ovom segmentu, a to je dostupnost i kvaliteta informacijsko komunikacijske infrastrukture da se održi na razini najviših europskih standarda. Hvala.

kolegice i kolege saborski zastupnici. Dakle kao što je već ovdje rečeno Zakon o elektroničkoj trgovini uređuje pružanje usluga informacijskog društva, odgovornost davatelja usluga informacijskog društva, te određena pravila u vezi sa sklapanjem ugovora u svom elektronskom obliku. No, oni se ne primjenjuju na zaštitu podataka, na područje oporezivanja, javno bilježničku djelatnost, zastupanje stranaka i zaštitu njihovih interesa pred sudovima, igre na sreću, uključujući lutrijske igre i u kasinima, kladioniče igre i igre na sreću na automatima, a u skladu sa odredbama posebnih zakona koje uređuju ova navedena područja. Kao što je rečeno temeljni akt kojim se uređuje i razvija sustav elektroničkog poslovanja u Hrvatskoj je Zakon o elektroničkom potpisu "Narodne novine", 2002./2008. dok Zakon o elektroničkoj trgovini "Narodne novine", 2003./2008. uređuju pružanje usluga informacijskog društva. Naime, Republika Hrvatska je donošenjem Zakona o elektroničkom potpisu započela sa procesom stvaranja pravnog okruženja neophodnog za uspješno stvaranje, funkcioniranje i razvoj informatičkog društva, a koji je nastavljen donošenjem Zakona o elektroničkoj trgovini, a koji se primjenjuje od 8. studenog 2003. godine. Zakon o elektroničkoj trgovini usklađen je s postojećom regulativom ugovornog prava Republike Hrvatske, a posebna pažnja prilikom utvrđivanja odabranog zakona posvećena je nekim od ovih navedenih sljedećih ciljeva, a to je usklađenost zakona s Direktivom 2000./31 od EZ-a, usklađeno sa regulativom ugovornog prava Republike Hrvatske. ono omogućuje nesmetano poslovanje davatelja usluga informacijskog društva, djelatnost i njegovo usklađenje sa važećim zakonima koji se odnose na te i takove tvrtke, definiranje informacija koje moraju biti jasno i ne dvosmisleno formulirane i dostupne u svakom trenutku svim sudionicima, regulacija procesa komercijalne komunikacije, te osiguravanje jednakosti valjanosti ugovora koji su sastavljeni u tom elektroničkom obliku. Jasno je da donošenjem Zakona o elektroničkoj trgovini reguliralo se jedno novo područje djelovanja kako ekonomskih subjekata, tako i građana i državnih institucija koje do tada nije bilo zakonski regulirano. Ali isto tako ta nova regulacija došla je zbog jednog novog i brzog tehnološkoga razvitka. Nedostatak navedene zakonske regulacije na prvom mjestu je predstavljalo značajnu prepreku u razvoju elektroničke trgovine poslovnog sektora, kao i općenitog razvoja elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj. U pravnom sustavu područje elektroničke trgovine uređeno je Direktivom Europskog parlamenta i vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima elektroničke trgovine koje je uređeno na unutrašnjem tržištu dakle broj 2000./31 EZ-a. Svrha te navedene direktive, osigurati je pravu podršku, ponuditi pravna rješenja i odrediti pravne okvire u donošenju propisa o elektroničkoj trgovini u državama članica Unije. Da bi se Zakon o elektroničkoj trgovini uskladio sa odredbama europskog zakonodavstva, odnosno već više puta navedenom direktivom, nužno je bilo kako dovršiti usklađivanje, ali slijedom toga i donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini. Uočljivo je da se u utvrđenom tekstu zakona ne vrši izravno pozivanje na direktive Europske unije na koje upućuje to rješenje, sadržano u tom dodatku direktive EZ-a, te je temeljem toga i Europska komisija predložila da se puna usklađenost zakona s direktivom i njezinim dodatkom izvrši preuzimanjem teksta dodatka direktive. Kao što je navedeno Europska komisija bila je mišljenja da su ta rješenja sadržana u tekstu 4 članka 4. stavka 2., predstavljena kao preširoko postavljane navedenih iznimki s obzirom da ih navedeni dodatak direktive određuje u ponešto užem obliku. Smatra se da širim definiranjem iznimaka u primjenama općeg pravila, a u odnosu na rješenja sadržana u direktivi se utječe na slobodu obavljanja usluga informacijskoga tržišta, odnosno informacijskoga društva na jedinstvenom tržištu Europske unije, odnosno ograničava se mogućnost pružanja tih usluga na tržištu Republike Hrvatske za pružatelje tih usluga iz drugih zemalja članica Europske unije, a u većem obujmu nego što je to predviđeno i dopušteno navedenim dodatkom direktive o elektroničkoj trgovini, a što prema mišljenju Europske komisije nije prihvatljivo. Slijedom navedenog, ukazuje se neophodnom izvršiti korekciju teksta zakona te ga je potrebno uskladiti sa gore navedenim stavom Europske unije, posebice imajući u vidu činjenicu da je izmjena članka 4. Zakona o elektroničkoj trgovini preuzeta kao obveza prilikom zatvaranja poglavlja 10.-Informatičko društvo i mediji. posebno ističemo kako je obveza dovršetka usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije u području elektroničke trgovine bila određena kao mjerilo za zatvaranje poglavlja pregovora 10.-Informatičko društvo i mediji. Predmetno poglavlje privremeno je bilo zatvoreno za pregovore na međuvladinoj konferenciji o pristupanju Republike Hrvatske EU u prosincu 2008. godine. Vezano uz navedeno, izrađen je novi prijedlog stavka 2. članka 4. uz navođenje direktiva iz dodatka direktive od 2000. S S obzirom da je samoopisno nemoguće izvršiti definiranje ovih pojmova i područja, kao i da su praktički sve druge članice Europske unije izvršile harmonizaciju ovog dijela propisa navođenjem tih direktiva. I slijedom navedenog i iznesenog treba istaknuti da predmetni članak 4. izvornog zakona, "Narodne novine" 173/03., a u skladu s člankom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Podrazumijeva se da ću podržati ovakav Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Evo dozvolite nekoliko riječi o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini, s konačnim prijedlogom zakona, koji predstavlja dio procesa usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. Ovaj zakon je specifičan, posebno u kontekstu prodora odnosno omogućavanja penetracije informacijsko-komunikacijskih tehnologija u šire društvene okvire, ono što znamo često nazivati informacijskim društvom. Kad govorimo o ovakvim zakonskim okvirima i njihovim odnosima prema bazičnim tehnologijama, onda svakako čini mi se da sve to zaslužuje možda i malo više pažnje koja se odnosi na analizu informacijsko - komunikacijskog sektora, analizu informacijsko-komunikacijske industrije koja je taj glavni pokretač i koja predstavlja onaj dio koji oblikuje te zakonske okvire na način da bi se omogućila primjena određenih tehnologija koje su dostigle određenu razinu zrelosti i mogu se komercijalizirati i mogu se komercijalno primjenjivati. Taj znak i ta razina, ja bih rekao, maturiranja određenih tehnologija pretvara se u određene zakone i na taj način tehnologije, tehnološki razvoj, tehnološki rast, tehnološko društvo pruža novu vrstu usluga i stvara se jedan od najpropulzivnijih dijelova suvremenog gospodarstva, tzv. industrijski tehnološki ICT sektor. Imao sam nekad prilike, pred niz godina, razgovarati s ljudima koji su uspostavili silicijsku dolinu i koji su bili u poziciji da su morali stvarati zakonske okvire za tehnologije znanja, softveri, sve ono što su kao inžinjeri To je bilo vrlo važno i vrijedno iskustvo koje se kasnije iz silicijske doline širilo širom svijeta i omogućilo je da komercijalna ili tehnološka istraživanja koja dostignu razinu određene primjenjivosti postaju dio itekako propulzivne industrije sa visokim stopama dodane vrijednosti sa visokim stopama rasta. oblikovanja legislative u tehnološkom sektoru pripada razvijenima i najrazvijenijima. Oni koji to nisu nalaze se u poziciji kao i mi da prihvaćaju dio zakonodavstva koji su oblikovali oni čiji su industrijski tehnološki sektori razvijeniji. Svakako, bilo bi idealno kad bi se jednog dana dogodilo da neke hrvatske tvrtke informacijsko-komunikacijskog sektora svojim inovacijama, svojim komercijalizacijama svojih tehnologija, svojim patentima definiraju novu vrstu usluga i doprinose prepoznatljivosti hrvatskog društva znanja uslugama, ne samo na ovim našim prostorima, nego i šire. I ja bih rekao jedan dobar primjer upravo toga što se dogodilo nedavno u Estoniji koja je zbog činjenice da je u svemu ovome što govorimo, a pretpostavka je visoka razina sigurnosti kompjuterskih mreža. Stvaranje tzv. centara izvrsnosti koji mogu sprječavati različite vrste sabotaža sabotaža informacijsko-komunikacijskih tehnologija u primjenama koje su izuzetno osjetljive kao što je ova, je itekako jedno važno i perspektivno područje. U tom smislu u Estoniji je stvoren centar izvrsnosti koji je specijaliziran za tzv. cyber security. U svakom slučaju, kad razgovaramo o ovim zakonima onda nije suvišno promatrati, gledati na te zakone sa tog tehnološkog aspekta, sa tog razvojnog aspekta, sa tog gospodarskog i industrijskog aspekta, nadajući se da zaista hrvatski informacijski komunikacijski sektor može i mora imati potencijala, ali ja bih rekao može i mora imati ideja kako bi ta svoja znanja i patente komercijalizirao u interesu rasta hrvatskog gospodarstva i njegove konkurentnosti. međutim, ta stvar nije niti jednostavna niti trivijalna i vrlo često se događa sljedeći problem, da ljudi koji su u stanju napraviti vrhunske proizvode imaju problema sa patentiranjima, imaju problema sa komercijalizacijom svojih inžinjerskih znanja. Da bi se taj proces pozitivne sinergije između tehnologije, financiranja i pravnog okvira dogodio onda treba stvarati ja bih rekao društvene okolnosti koji omogućuju taj pozitivni spin off. U Hrvatskoj ima tvrtki koje imaju te sposobnosti i treba im dati poticaj. Svakako za potporu elektroničkoj trgovini pruža se velika prilika možda Hrvatskim poštama. Zašto ne? Sve one papirnate transakcije koje su do danas bile dio jednog tradicionalnog, klasičnog reći ću tako zvanog papirnatog trgovanja pružaju priliku da se i Hrvatska pošta transformira na i tu vrstu usluga koji danas vrijede nekoliko stotina milijuna kuna supstituira novim tehnologijama i transformira se u novu tvrtku koja će zauzeti odgovarajuće mjesto ne samo na hrvatskom tržištu elektroničke trgovine nego možda i šire. Da to nije nikakva apstrakcija i da to nije iluzija reći ću da su slovenske pošte upravo takvu vrstu transformacije napravile i da nude takvu vrstu usluga. Svaki ovakav zakon, svaki ovakav izazov iza kojeg stoje određene tehnologije treba istovremeno u hrvatskoj industriji biti prepoznat kao velika i važna prilika za naša sveučilišta, za naše institute. Sad ćemo uskoro razgovarati ne znam o zakonima koji su vezani uz tehnologije, unapređenje kvalitete znanja, obrazovanja itd. Bez povezivanja svega toga u funkcionalne cjeline nema onog konačnog industrijskog, gospodarskog aspekta i efekta a mi očekujemo da u Hrvatskoj industriji digitalnoj ekonomiji itd. trebaju se takvi pozitivni spinovi događati u budućnosti. Pretpostavke za sve ovo o čemu danas govorimo su već usvojeni zakoni kao što je Zakon o digitalnom potpisu i treba reći da je ipak razina infrastrukture koja postoji u informacijsko-komunikacijskom sektoru u hrvatskom gospodarstvu takve razine da bi zaista to to sve skupa trebalo promatrati kao jednu dobru gospodarsku priliku za taj dio tehnološke industrije, taj dio tehnološkog sektora. A sve skupa zajedno trebalo bi omogućiti povećanje konkurentnosti hrvatskih tvrtki i njihovu kompatibilnost u elektroničkoj trgovini bez obzira s kim se trguje. Osnovna karakteristika digitalne ekonomije i digitalne trgovine je činjenica da udaljenost, prostor ne znači nedostupnost. I tu činjenicu treba u punoj mjeri koristiti i u budućnosti. Ciber security, ciber tekst itd. predstavljaju područja koja mogu biti itekako važan i i značajan izazov u okviru procesa modernizacije, restrukturiranja i jačanja konkurentnosti hrvatskih tvrtki i hrvatskog gospodarstva. I ovo je jedan dobar zakon koji će paralelno sa razvojem tehnologija se mijenjati. I ja bih rekao čuđenja koja se odnose na potrebu da se takvi zakoni često ja bih rekao možda i godišnje ili svakih nekoliko godina inoviraju su nepotrebna i suvišna. Jer kako se mijenjaju tehnologije, kako se mijenjaju mogućnosti koje te tehnologije pružaju sasvim je logično i prirodno da se mijenjaju i zakonski okviri. Upravo taj dio zakona koji pripada tehnološkom sektoru u budućnosti će se ažurirati u Hrvatskom saboru. Svakako možda i sve većom brzinom i dinamikom. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I u ime predlagatelja uvažena Tamara Obradović-Mazal, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. potpredsjedniče. Ako se nešto može reći za pregovore onda je to definitivno ona izreka “nije gotovo dok nije gotovo, a još uvijek nije gotovo“. Prema tome, ne isključujem mogućnost da se još koji puta po ovom ili po nekom drugom zakonu vidimo u sabornici. Ali ne želim prizivati crni scenarij jedne naše prijateljske nove nove države članice Europske unije koja je svoj zakon, jedan meni blizak Zakon o javnoj nabavi konkretno mijenjala šest puta u pola godine. To se zove loša komunikacija sa Europskom komisijom. Još jedanput, naknadno znači u listopadu to je i dio izvješća o pregovaračkom procesu koji se upućuje Nacionalnom odboru ovaj zakon izuzeća u dijelu koji se odnose na tržište kapitala i osiguranja je stavljeno u fazu procesa screeninga, odnosno uvida u druga dva zakona, Zakon o tržištu kapitala i Zakona o osiguranju obzirom da se radi o dva velika zakona kao i velikim direktivama. Ono što smo imali usuglašeno prošlo ljeto, a to je jedna široka definicija uz necitiranja direktiva Europska komisija vis a vis ta dva zakona i vis a vis usluga koje se opisuju u ta dva zakona, dakle ne govorim o našem Zakonu o elektroničkoj trgovini željela je precizirati na način da ne bude dvojbe, da ne bude zablude da se taj dio koji se odnosi na sektor osiguranja i tržište kapitala crpi izravno iz direktive. To izravno crpljenje iz direktive i uredbe je sutra naša stvarnost. Stvarnost u smislu ne samo izravne primjene naročito kada se radi o uredbama već i o presudama hrvatskih sudova, civilnih, trgovačkih, kaznenih na bazi primjerice uredbi Europske unije ili presuda Europskog suda pravde izravno na bilo kojem jeziku kojim se dotični sudac služi. To se sve ne može prevesti na hrvatski jezik. Sutra nas čeka izravna primjena pravne stečevine u našim presudama, u našim svakodnevnim životima, a ovo citiranje nije Što se tiče lijekova ja samo podsjećam da smo u izmjenama i dopunama članku 16. dio koji se odnosi na lijekove i medicinske proizvode stavili van snage sa 1.1.2009. godine. Dakle, lijekovi gospodine zastupniče nisu nestali. Lijekove smo izglasali da se prestaju biti obuhvaćeni ovim zakonom sa 1.1. ove godine. A što se tiče trgovine i naših shoping navika nedjeljom, nedjeljom se osim mlijeka i kruha i nekih drugih stvari mogu naručiti primjerice i knjige. Nećemo se buniti oko narudžbe knjiga primjerice nedjeljom, vikendom, dostave i ostalo. Dakle, ne govorimo samo o prehrambenim proizvodima. I za kraj, dakle uz uvažavanje sadržajne izmjene ovog dijela koja upućuje na dio koji se odnosi na financijske usluge i tržište kapitala uvaženom zastupniku Franiću jedna dvostruka zahvala prvo na lijepim riječima i podsjećanje na lijepo, pravno razdoblje u mojoj karijeri kao i očito primijećenim rezultatima koji su se ostvarili. Druga zahvala na jednom konstantnom naglašavanju infrastrukture kvalitete koja je zaista na visokom stupnju u Hrvatskoj, ma da ne bih osobno ocjenjivala vlastitu snagu jer da sam možda bila malo snažnija, možda ne bi imali liberalizirano tržište nekretnina sa 1. veljače ove godine. no dobro, ja vam zahvaljujem svima i na prijedlozima i na sugestijama i na osvrtima, kao i na pažnji.